Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To je - Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 112. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, Saša Zelenika. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupnici. Dakle još jedno značajno tijelo u sustavu u ovom slučaju visokog obrazovanja i znanosti. dakle sukladno članku 112. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Hrvatski sabor na prijedlog Vlade imenuje Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju koji ima 9 članova. Zadaća odbora je promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i odnosima prema javnosti te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša. Uz navedeno, odbor donosi etički kodeks kojim utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama vezanim za tržišno natjecanje te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja. Nadalje, sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, instituti i druge znanstvene organizacije mogu sukladno statutu osnovati svoja etička povjerenstva, ali etički kodeksi koji oni će ubuduće donositi moraju biti usklađeni s etičkim kodeksom odbora. To je značajno jer dobre prakse u zemljama članicama Europske unije pokazuju da ta hijerarhija, odnosno ustrojenost sustava po cijeloj vertikali da se time postižu najbolji rezultati. Zašto je to sve značajno, pa zato jer između ostalog opet kroz jedan projekt Europske unije vršeno je ispitivanje na našim najvećim sveučilištima, dakle Rijeka, Osijek, Split i Zagreb, koje je utvrdilo sljedeće po nama poprilično porazne podatke. Dakle 60% studenata prepisuje na ispitima. Od 6300 anketiranih studenata preko 100 ih je zaokružilo da je za prolazak na ispitu od njih bio tražen novac ili neka druga nagrada. 9% zaposlenika je potvrdno odgovorilo na pitanje jeste li u zadnjih 5 godina dobili novčanu ponudu za ispit. do 60% znanstveno-nastavnog osoblja ima saznanja o nezasluženom autorstvu pojedinih znanstvenih radova. 30 znanstveno-nastavnog osoblja upoznato je sa slučajevima plagijata, 53% upoznato je s pojavom nepotizma, 20% je upoznato s pojavom političkom pogodovanja. Ono što je vjerojatno najporaznije u svemu tome, da 80 do 90% znanstveno-nastavnog osoblja koje je upoznato sa nekim od ovih pojavnosti nečasnih djela nije poduzelo ništa kako bi se ti slučajevi razotkrili. Dakle jednostavno mi kao znanstveno-akademska zajednica imamo zadaću, a slično vjerojatno i onome što je prije govoreno u širem društvenom kontekstu kad se govorilo o zaštiti prava na pristup informacijama, jednostavno osvijestiti problem i poduzeti nešto da se on počne rješavati, a sustavno ili strukturirano tom pristupu bi trebao pomoći upravo ovaj odbor koji onda opet svake godine podnosi izvješće Hrvatskom saboru. Dakle jednostavno da osvijestimo problem i da tamo gdje problem postoji da poduzmemo nešto da i preventivno naravno, ali i korektivno da se te pojave, nečasne pojave sankcioniraju u onim najgorim i najeklatantnijim primjerima. Dakle pred vama je prijedlog imenovanja odbora, 9 članova odbora pa vas u ime Vlade pozivam da taj prijedlog i podržite. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovani kolega Jasen Mesić, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministra, u vašem uvodnom izlaganju niste spomenuli niti jednu rečenicu kriterija temeljem kojeg ste došli do ovog odabira. Mnoge od tih osoba i osobno poznajem, sasvim sigurno neke od njih imaju kvalitete pa i ove etičke koje se traže da budu tu, međutim mislim da je pitanje kriterija ovdje jako bitno. Možda će Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju raspravljati recimo i o pitanju ministra i otvaranju eventualno radnih mjesta kako bi se neko poslije tamo mogao zaposliti nakon isteka nekog mandata. Na temelju kojih kriterija ste odabrali upravo ove osobe koje predlažete Hrvatskom saboru na izglasavanje, po kojoj preraspodjeli. Da li pokrivaju sve vidove ono što smatramo znanosti, visokom obrazovanju ili barem većinu njih u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj i na koji način mislite da bi recimo sukladno vašem mišljenju taj Odbor za etiku, znanost i visokom obrazovanju mogu eventualno raspraviti o slučaju koji smo imali sa ministrom Jovanovićem vezano na što se i on sam ispričao. Prema tome, priznao je da je otvoreno i pripremljeno radno mjesto na jednoj visokoškolskoj instituciji koja bi ga eventualno na neki dan trebalo čekati prilikom njegovog zapošljavanja. To je bila moja replika i vjerujem da ćete naći neki odgovor vezano za to. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Pa evo na tragu ovoga što je kolega Mesić rekao ne znajući da će o tome govoriti, a i onoga što je govorio gospodin Zelenika o nečasnim pojavama, o sankcioniranju istih govoreći o etici i moralu. Podsjetit ću zapravo o čemu se zapravo radilo sa gospodinom Jovanovićem ministrom, a bila je afera sa namještanjem milijunskih iznosa riječkome sveučilištu. Isto tako zlorabio je svoj ministarski položaj i političku moć u namjeri da osigura svoje vlastito post ministarsko uhljebljenje. Kako vjerovati tom ministru i kako vjerovati tom ministarstvu poglavito vezano za imenovanje ovoga povjerenja. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Miroslav Tuđman. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama je znači ovaj Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za etiku u znanosti i visokom

s time što je ovdje naglasak stavljen na temelju ovih podataka što je zamjenik ministra iznio na kriminalizaciji znanstvene zajednice zapravo da ona po svim ovim postotcima kako iznosi zapravo ne zadovoljava nikakve standarde pristojnosti ili bolje rečeno etički standard. Neovisno o tome ja mislim da je zadaća ovoga Povjerenstva da se danas bavi ne samo time da li je netko od nekog prepisao ili nije, nego da se bavi sa ciljevima, isto tako i sa ciljevima znanstveno-istraživačkoga rada. Jer danas u vrijeme kada nam tehnologija omogućava da sa svojim istraživanjima zadiremo i u neke temeljne vrijednosti i postavke suvremenoga društva pitanje od kulturnog i nacionalnog identiteta pa do svega ostalog. Recimo u kojoj mjeri je prihvatljivo se baviti genetski modificiranom hranom, proizvodnjom i takvim stvarima. Prema tome, to je nešto sa čime bi se ovaj Odbor trebao baviti. Tim prije se zapravo onda postavlja pitanje ovo što su već i moji kolege malo prije rekli kriterija po kojima je predložen sastav ovog Odbora. Mi imamo ovdje prijedlog 9 članova. Ja ni u jednom trenutku ne bih doveo u pitanje vjerodostojnost, znanstvenu i stručnu ovih članova. Međutim, očigledno iz priloženog ovoga materijala koji je dosta informativan pa prema tome predstavnica za dostupnost informacija bi mogla biti jako zadovoljna. Ali s time da opet ne bi bilo ključno kao što je već naglašeno rečeno. Od ovih 9 članova ako po onome što sam ja vidio o ovome zapravo samo profesor Balaban se bavi etikom i etičkim problemima, ali drugi ne. Drugi imaju jako veliki broj radova, relevantnih radova u svojoj struci. Ali čisto ilustracije radi, ja isto imam par stotina radova objavljenih, znanstvenih i stručnih radova. Vjerojatno u jednom ili dva se bavim samo etikom, ali ne bih se smatrao stručnjakom za etiku u znanstvenoj djelatnosti. Pa prema tome, to je pitanje koji su kriteriji za odabir ovih kandidata. S druge pak strane niz potpitanja u tom smislu možemo postaviti zašto ili po kojim kriterijima koje je na primjer predložila HAZU ili sveučilište odnosno senat. Od četiri je izabran baš taj a ne netko drugi. Takve informacije nemamo. S druge pak strane s obzirom da bi mi morali voditi računa u ovim i o toj jednoj hoćete i hoćete i društvenoj i političkoj dimenziji ovaj odabir je ako upotrijebimo jedan termin dosta zagrebocentričan ili rijekocentričan, jer nema nikoga iz recimo Osijeka ili iz Splita. S druge strane, mogli bi postaviti pitanje, govorim zato što ne znamo kakvi su ti kriteriji, zašto nema ni jednog pravnika. Ne zbog toga što smatram da se ovaj odbor treba baviti pravnim pitanjima, iako mu zakon daje određene procesne ingerencije. Međutim, odbor se treba baviti strateškim pitanjima po mom mišljenju pravnik je potreban u tom smislu da kaže sa kojim stvarima se pravnim ne treba baviti odbor u rješavanju ovih etičkih pitanja zato što je to riješeno na neki drugi način i trebalo bi tražiti i potražiti rješenja u drugom smjeru. smjeru. Ono što je indikativno ovdje u svemu, u cijelom ovom procesu donošenja odluka, znači imamo niz tih institucija od zajednice veleučilišta do sveučilišta do Hrvatske akademije itd., ali nema po mom mišljenju ključne institucije koja bi ovdje trebala sudjelovati, nema Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i znanost. Ono nije dalo svoj prijedlog. Nije dalo naprosto zato što je ovaj prijedlog išao prije nego što se to vijeće konstituiralo. Ne vidim razloga zašto se nije čekalo da se to vijeće konstituira iz naprosto više razloga. Jer na jedan neki način je to Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i znanost krovna institucija za ukupnu znanstvenu zajednicu. I bilo bi logično da se čuje to mišljenje jer to bi mišljenje na neki način bilo vjerodostojno ili drugim riječima oni koji bi bili izabrani, odnosno imenovani u ovaj odbor na temelju i toga mišljenja imali bi daleko veći dignitet i daleko veću veću težinu odnosno autoritet u svome radu. Tako teorijski se možemo zamisliti da će to vijeće onda čak i imati neke druge prijedloge, ali u to sad ne bih, S druge pak strane bilo bi da je imalo obzirnosti i racionalnosti baš zbog toga što se već u medijima provlači niz pitanja vezano za ponašanje ministra da je on inzistirao da on ne bude prva instanca koja imenuje i predlaže ili zadnja instanca nego da ima prijedlog u ovome Nacionalnom vijeću, upravo zato što kao što je već rečeno on bi sam mogao biti prvi predmet istraživanja ovoga Odbora za etiku u znanosti. Jer kao što znamo iz medija ministar je izabran za docenta na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Čuli smo ako se ne varam ako su mediji točno prenijeli da putuje u Osijek i drži tamo predavanje, nedavno je ministar Jovanović bio taj koji je odobrio registraciju talasoterapije u Opatije kao znanstvene uspostave koja je ispostava Medicinskog fakulteta u Osijeku. I onda nije teško za pretpostaviti da će rješenje i njegovog osobnog angažmana u dogledno vrijeme biti takvo da će studenti iz Osijeka putovati u Opatiju, 400, 500 km da slušaju predavanja u toj novoj znanstvenoj jedinici talasoterapije a njemu će biti komotnije iz Rijeke putovati do Opatije da drži ta predavanja. Prema tome, bilo bi puno pametnije da se takve stvari nisu uopće otvorile, da se postupak je bio puno transparentniji i da je išlo od institucija koje su za to mjerodavne. prema tome ključ je ipak u ovome, ponovno ponavljam, ne dovodim u pitanje znanstvenost i stručnost ovih kandidata nego pitanje po kojim kriterijima su odabrani, kako bi zapravo mogli doći do prave ocjene kako bismo otklonili sve ove sumnje jer kažem po mom mišljenju između ostalog i preskakanje ovog Nacionalnog vijeća kao jedne krovne ustanove ne jača poziciju ovoga predloženoga odbora jer ga suviše veže za ministra ili ministarstvo a ne za znanstvenu zajednicu. I to će u startu biti hendikep za rad ovoga odbora. Zahvaljujem. Imamo repliku uvaženog Ante Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa istina, ono što ste govorili prof. Tuđman, možda niste naveli da je to bilo namještanje jednog milijunskog iznosa Riječkog sveučilišta oko 24 milijuna milijuna eura, a da je tome ministar Jovanović zapravo radio nedopuštene radnje jest i inspekcijski nalaz u kojem su izražene sumnje da nije pratio proceduru prilikom dodjele sredstava sredstava EU hrvatskim sveučilištima. Možda još nešto niste spomenuli, sporno je bilo što je ministar znanosti platio konzultantskoj kući iz Novoga Sada određena sredstva da bude podrška Riječkom sveučilištu a mogao je to zapravo napraviti i sa zagrebačkim. Na repliku odgovara poštovani kolega Tuđman. Izvolite. Ja ne bih sad se opredjeljivao da li su ona točna ili nisu, ali tim prije je bilo kao što sam rekao i u interesu bi bilo ministra i ministarstva da se ovo Etičko povjerenstvo formira na drugim osnovama po jasnim kriterijima kako bi se ova sporna pitanja mogla raščistiti. S tim više što ćemo ovdje imati nešto, jedan obrazac ponašanja koji ide i iz jednog jednog drugog primjera koji vi niste spomenuli ali koji je poznat javnosti, a to je da se ovi represivni mehanizmi koji postoje i u Ministarstvu znanosti ili u ili u Vladi pa se implementiraju i na područje znanosti. Imali smo primjer sa Zagrebačkim sveučilištem i rektorom kad je kritizirao ministra znanosti onda su odmah došle inspekcije koje su onda počele tvrditi kako pojedini fakulteti ne sklapaju ugovore ugovore po određenim zakonskim normama, naime paragrafima jednom a ne drugom, što opet zapravo će biti na neki način pitanje i etičkog ponašanja, ali je zapravo dvojbeno dali će ovo etičko povjerenstvo uopće imati osnove da se pozabavi tim pitanjima. A de facto se tiče te te kompetencije i autonomije sveučilišta što je jedna stara tradicija, a sa ovim i ovakvim ponašanjem te kompetencije se sve više sužuju i sve više gube.

evo samo jedna mala napomena kolegi Babiću, bilo bi dobro da prati kad već priča stvari. Ove informacije koje je rekao za ovu tvrtku iz Novog Sada to je stvar koju je još 2009. platio gospodin Fuchs vaš ministar, tako da molim vas obratite pozornost kada govorite tako da sve ono što ste prije toga rekli isto je po meni predmet rasprave. Pažljivo sam slušao kolegu Tuđmana, nisam htio replicirati, ova njegova primjedba da bi bilo dobro da jedan pravnik sjedi u tom tijelu, to je doista nešto o čemu bi ministarstvo trebalo razmisliti, možda uopće nije loš prijedlog. Što se tiče priče o tome da ima jako malo stručnjaka za etiku, ja osobno mislim da to nije presudna priča, sastav povjerenstva je definiran sukladno odredbama, ja ću samo reći tko ih imenuje, Nacionalno vijeće za znanosti i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Hrvatske akademije za znanost i umjetnost, rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, druge znanstvene organizacije, sveučilišta, ministar znanosti itd. Ako bismo govorili o etičnosti, to što je neko stručnjak za etiku ne znači da je etičan, onda bismo morali oformiti tijelo koje će utvrditi etičnost predloženih kandidat. Mislim da bismo se tu jako zapetljali. Siguran sam da će kriterije vrlo lako, o kojima su na temelju 40 prijedloga ljudi u ministarstvu odabrali baš ovi 9 imena, vrlo lako objasnit zamjenik Zelenika. Još bih se samo nadovezao na ovu činjenicu da nažalost priznajem, nažalost Nacionalno vijeće za znanost nije predložilo kandidata, ali uzmimo u obzir da je natječaj za ovo tijelo objavljen još 23. prosinca 2013. godine. Prema tome, nismo mogli doista, nije se moglo doista čekati da bude formirano Nacionalno vijeće tako da bi oni mogli imenovati nekoga u ovo tijelo. A osim toga nije to jedini problem kod imenovanja na prijedlog Nacionalnog vijeća, oni su preskočili niz stvari zbog toga što smo malo zakasnili s tim. Htio sam pročitati reference nekih kandidata, odnosno nekih odabranih članova, ali nema smisla s obzirom da su svi prethodnici rekli da nemaju, da im to nije sporno. Pa ću ovdje i završiti uz konstataciju da će klub SDP-a kojima su jasni kriteriji prema kojima su izabrani ovi ljudi, podržat ovaj prijedlog. Hvala lijepa. bilo je još primjedbi koje je iznio profesor Tuđman vezano uz primjedbe, dakle neravnomjerna geografska zastupljenost. Vi ko jedan Slavonac sigurno, vjerujem da ste i o tome razmišljali. Pitanje kriterija etičnosti, baš zato i to ste dobro rekli, ako se neko bavi etikom, bioetikom itd. ne znači da je automatski etičan. Tu se apsolutno slažemo. A baš zato je bitno jasno naznačiti kriterije jer mi se čini da se dolazilo do toga da, do procjene ekipe u ministarstvu koje jednostavno na temelju pristiglih prijava odredila da ovaj bi mogao biti etičan za neku priču. Tu smo izgubili geografsku raspravljenost, izgubili smo propisati javni kriterij a susrećemo se i s još jednim problemom da mnogostruka i mnogo fakulteta u Republici Hrvatskoj još nema propisane etike pojedinih struka, odnosno kodificirane takva etička pravila što će u ovom povjerenstvo, ako nema ravnomjernu zastupljenost, ako nisu zastupljene većina znanstvenih disciplina, izazvati problem. U tom smislu mislim da se tu moglo učiniti više, bez obzira što niko ad personam ne kritizira niti znanstveni rad, niti vjerojatno pretpostavljamo određenu etičku zrelost i etičku moralnost pojedinih kandidata koji su ovdje priloženi. Činjenica je da se naravno postavlja pitanje da li su oni drugi koji su otpali, da su u tome mogli biti bolji. Ako nisu bolji po kojem to mjerenju nisu i po kojoj to procjeni. Hvala lijepa. Da nisam spomenuo ovo što je kolega Tuđman rekao jer sam zaboravi. Slažem se s tim i meni je žao što dominira Zagreb, žao mi je što nema nikog iz Slavnije, ali ako ste pažljivo pogledali prijedloge svih 40 prijedloga možda će vam biti jasnije zašto je bilo teško ravnomjerno zastupiti po regionalnom ključu. Spomenuli ste i područja znanosti, da su neravnomjerno raspoređena, pa pogledajte smo ovih 9 kandidata pa ćete vidjeti koliko ste tu pogriješili, ali evo kolega čini mi se da niste baš to proučili. Hvala. Pojedinačna rasprava poštovanog Jasena Mesića. **Mesić, Jasen (HDZ)** Ma mislimo sam da će možda uvaženi zamjenik ministra i u onoj replici i da će uvaženi kolega Tomić govorit duže pa da ćemo imati više prilike kroz repliku pa sam se u tom smislu prijavio i za pojedinačnu raspravu. Znate kad u današnje vrijeme vezano za znanost u Republici Hrvatskoj dobijete ovakav prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za etiku, znanost i visokom obrazovanju odvrti vam se čitav jedan film situacija koje smo imali u zadnje vrijeme u sektoru znanosti. Zadnji članak koji sam čitao je bilo vezano za dodjele sredstava za znanstvene projekte gdje su ljudi koji bi se više svrstali hipotetički rečeno uz nekakvu lijevu provenijenciju i koji su bili itekako kritični prijašnjim ministrima koji su dolazili iz redova Hrvatske demokratske zajednice govorili o katastrofalnoj raspodjeli sredstava za znanstvene projekte. Etika o znanosti i visoko obrazovanje. Kako stvarno protumačiti taj odbor kad imate situaciju da se ne možete dobiti znanstvenog novaka, kad imate situaciju da smo imali ideju da svi redovni profesori moraju ići u mirovinu sa 65 godina bez obzira na kriterije i kad imate situaciju ovu što imate s aktualnim ministrom Jovanovićem? Ja često puta na odboru itekako respektiram i poštujem što se ministar zna pojaviti vrlo često na Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu i braniti pojedine zakonske prijedloge i uvijek nastojim diskutirati vrlo konstativno. Međutim, ova pozicija je neobranjiva, neobranjiva. Toliko je neobranjiva da je i ministar shvatio da je najbolja kontrola štete da se ispriča i da kaže da je pogriješio i nemojmo reći da to nije tako. Imali smo još takvih izjava gdje se još ministar morao ispričavati. Sjećate se one izjave oko, vezano uz dolazak s kočijom na posao. I sad u ministarstvu je sasvim sigurno ovo imenovanje moralo proći kabinet ministra i vjerojatno ministra osobno. I sad u toj situaciji trebamo vjerovati da će Odbor za etiku znanosti i visokog obrazovanja stvarno učiniti ono što je uvaženi gospodin zamjenik ministra rekao. Dozvolite nam da u to sumnjamo. Tim više što pojedini profesori i akademici koji su ovdje predloženi su direktno stali na stranu ministra kad su išli u saborsku proceduru pojedini drugi zakonski prijedlozi, vrlo otvoreno i konfrontirali se sa drugim kolegama iz pojedinih drugih znanstvenih sredina koji su te prijedloge kritizirali. Da li je to možda taj kriterij po kojem su oni izabrani u ovaj odbor, a koji u uvodnom izlaganju nismo mogli čuti? Ja ću reći vrlo otvoreno, ja znam da je recimo akademik Vlatko Silobrčić, kojeg izuzetno poštujem kao znanstvenika, vrlo otvoreno branio poziciju ministarstva vezano za pojedine zakonske prijedloge. Recimo, naš kolega Flego, bivši ministar ih je vrlo otvoreno kritizirao. I sad imate situaciju da netko tko je tako otvoreno branio poziciju je izabran u etičko povjerenstvo. Da li je to nekakav povratak nekakvog duga ili nije, ne znam, ali stvarno bi u tom smislu željeli čuti kriterije. To bi riješilo puno ovih nedoumica. A ovo vezano za ministra, o tome nemamo što raspravljati jer se i ministar i sam ispričao. Dakle, ali još imenovanje članova Odbora za etiku znanosti i visokog obrazovanja vjerujem da nam je svima više-manje jasno da upravo u ovom trenutku je to možda ponajmanji problem koji imamo u Hrvatskoj znanosti i visokom obrazovanju. Mislim da će puno zanimljivije biti kada jednog dana otvorimo i u Hrvatskom saboru temu dodjele sredstava za pojedine projekte iz svega onoga što se danas i na portalima i u tiskovinama može pročitati vezano za broj, za kvalitetu odobrenih projekata, za iznos kojima se oni financiraju i na način na koji je to to učinjeno. Tu će tek pitanje kriterija dobiti svoju glavnu vrijednost jer ovdje se ipak radi o Odboru etiku znanosti i visokog obrazovanja, a tamo se radi o novcima o novcima kojim nekim projektima život znače. Tako da mislim da bez obzira na sve ove kritike koje smo iznijeli vezano za ovo, onaj dio priče će još biti kudikamo interesantan. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika, Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Mesić, mogli ste odmah reći da vam smetaju oni ljudi koji su ne daj Bože bilo kada, bilo što pozitivno rekli o ministru Jovanoviću, to ste mogli odmah reći, onda bi uštedjeli nam svima par minuta. A drugo, što se tiče projekata i novaca, moram vas podsjetiti da je Ministarstvo znanosti baš to ministarstvo koje je povuklo više od 100% novaca iz europskih fondova. Pa što ih je Željko Jovanović stavio sebi u džep? Na repliku odgovara Josip Borić. možda na nekoj tematskoj sjednici našeg odbora o tome raspraviti, ja vjerujem da ćete uzeti učešće u tome pa to na neki način objasniti. Ma ne daj Bože, onda bih ja smetao sam sebi, uvaženi kolega, jer sam upravo rekao da pohvaljujem i da itekako pozitivno gledam na to da ministar vrlo često dođe na odbor gdje obrazlaže pojedine prijedloge. Nikad nije bilo niti jedne nekorektne rečenice u toj diskusiji po tim temama što znači da bih sam ja sebi smetao jer sam u tom smislu ministra na neki način i pohvalio. Ne smeta meni to, mene zanima koji su bili drugi i po čemu … koji su ovdje predloženi bolji od tih drugih. I I postavio sam pitanje, ako mi to netko jasno ne kaže, onda moram misliti o tome da je vjerojatno netko tu imenovan zbog toga što je u dosadašnjem radu i svojim pozicijama branio poziciju ministarstva, ako nije tako neka to gospodin zamjenik, uvaženi gospodin zamjenik kojeg izuzetno cijenim, izvoli to reći. I riješit ćemo tu …, što … oko vruće kaše. Ili ima kriterija ili je to bila odluka kabineta ministra po nekom diskrecijskom pravu. pravu. Kažem još jedanput, manje me zanima ovaj Odbor za etiku znanosti, puno više će me to zanimati kada dođe pitanje novaca i projekata, a to pogledajte malo, uvaženi kolega, vjerujem da ste i sami to vidjeli, znam da pratite to područje, koji su komentari … kojoj god hoćete znanstvenoj sferi?

pa jasno je da je ovo diskrecijsko pravo ministra i tako … nemamo što govoriti. Vi pitate uporno za kriterije. Nema kriterija to je jasno i potpuno očigledno da je to diskrecijsko pravo ministra i tako je imenovan Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Vi ste nešto spomenuli Slavoniju u tom smislu da nema članova iz Slavonije, pa nema ni sveučilišta u Slavoniji. Imate jednoj Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, sva ostala sveučilišta su na moru i jasno ovo naše središnje sveučilište u Zagrebu dakle ono glavno, a imate Pulu, Rijeku, Zadar, Split i Dubrovnik, 5 morskih 5 morskih sveučilišta i Zagreb i Osječko je 6. Dakle jedno to kontinentalno, panonsko ili pak slavonsko. Ali svejedno, ako se govori o onome što ste vi govorili o novcu i raspodjeli novca za znanstvene radove i za sve ono što će doći nakon toga onda je jasno da ako baš nikoga nema iz ovog slavonskog sveučilišta ili pak iz područja Slavonije da ćemo opet mi u Slavoniji ostati kao što već i jesmo i u svemu ostalom zakinuti, najvjerojatnije. Odgovor na repliku poštovani Jasen Mesić. ruku na srce teško je neki put kada dođu prijave izmjeriti tko je od tih 40 kandidata etičniji ili manje etičan ili više etičan, nije tu ni lako objektivno rečeno neki put postaviti kriterije. Ali ovo je vrlo lako mjerljivo poštovani kolega. Ovo što ste vi napomenuli da će nas čekati u budućnosti na raspravi u ovom Saboru, tu se radi o novcima za programe, što znači da direktno utječete i to ne malim novcima koji direktno mogu odrediti i kako će se pojedini znanstveni pravci razvijati, tko će onda objavljivati, tko će onda biti biran u viša znanstvena zvanja, tko će jednog dana postati akademik, tko će oko sebe moći okupiti više znanstvenih novaka, tko će moći više djela znanstvenih djela objaviti, tko će sukladno tome dobiti bolji rejting u društvu, tko će vam eventualno jednog dana biti vama mentor za neki doktorat ili ovako nešto itd., i tako bliže. Prema tome tu se otvara čitav dijapazon interesantnih pitanja koje mogu doći na stol ili pod interes javnosti, pod interes medija kao što je došlo ono vezano za otvaranje potencijalnog radnog mjesta uvaženog gospodina ministra znanosti. Pojedinačna rasprava poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Moram priznati da nisam mislio raspravljati o ovoj odluci međutim malo me iznenadio uvod uvaženog zamjenika u obrazloženju ove odluke i zašto se predlažu upravo ovi kandidati jer sam ga doživio sa nekakvim strahom. I ja imam dvoje djece koji u nekom razdoblju moraju upisati nekakvu visoku školsku ustanovu, nekakav fakultet na nekom sveučilištu i pitam se što je onda važno, jeli vam važno znanje ili novac? Ako je to sve tako što ankete kažu, a ankete je očito provelo ministarstvo, ministar, zamjenik jer koji zaista najvažnije tamo nešto platiti, a ništa ne znati onda je pitanje gdje nam ide država? A šta onda rade oni na vrhu koji vode taj sustav? A onda se vratiti 2,5 godine unazad pa pokupite te silne najave, silne smjernice koje su dane kako će se to sve rješavati, što će ministar napraviti i usporedite sa stanjem danas. Pitate se jesmo li potrošili uzalud 2,5 godine? I zbog toga pokušavam ja nešto ovdje reći jer imam osjećaj da su vodeći ljudi našeg Ministarstva obrazovanja i znanosti ovo shvatili kao nekakvu egzibiciju. Dobili smo nekakav prostor da djelujemo pa udaramo na sve strane od sporta, od obrazovanja, od visokoškolskih ustanova, udaramo na svih, a rezultati su takvi da su najprije svi nezadovoljni. Svima smanjenje plaće, djeca nezadovoljna, slušamo stalno nekakve ankete, em su nam djeca debela, em su ovakva, em ništa ne znaju, najlošiji iz matematike, najgori iz ovoga pa nije to vaš posao, pa ja mislim da vi u svom poslu morate barem nešto dobro tražiti, nešto najbolje što možete reći vani, pa nije na vama da blatite sustav koji vodite. Pa ja vas pitam da li ste vi onda sposobni? li ste vi onda sposobni? Ja ovo doživljavam kao još jedan udar na autonomiju sveučilišta sa ovakvim podacima, o tome je govorio i profesor Tuđman. Najprije ste ih pokušali, sjećate se rebalansa proračuna, skužili smo negdje neku milijardu idemo mi to uzeti u proračun, dok se nisu valjda došli pameti pa shvatili da to ne mogu i ne smiju raditi. I sada opet ova anketa. Zaista nam u tom visokom obrazovanju onda i treba ovakav Odbor za etiku. Ali kada uđemo u taj odnos sjećam se jednih izjava u novinama gdje je odnos ministra i njegovog zamjenika sveden mi moramo biti zajedno ili odlazimo i jedan i drugi iz tog ministarstva. Znači ako ode moj pomoćnik idem i ja, ako ode ministar ode i pomoćnik. Znači da su u jednom uzajamnom odnosu i ako vi ne funkcionirate ne funkcionira ništa. A kako to uopće danas funkcionira? Znajući za neke izjave ljudi iz vladajuće koalicije da je u politici moral sklizak tren, došli smo do toga da će evo ministar s obzirom na svoj postupak, po meni biti prvi kandidat za ovakav Odbor za etiku da ga pitaju nešto. Što si ti to ministre mislio kada si se javio na natječaj objavljen u Glasu Slavonije za radno mjesto u Opatiji, a još uvijek si ministar, što si ti to mislio? Jer ljudima je to danas nepojmljivo da jedan ministar koji ima radno mjesto sa dobrim koeficijentom, sa svim popratnim službama, sa privilegijama, kartice, ne znam automobili, sve ostalo što ide uz ministarsku funkciju poželio u jednom trenutku imati i još jedno radno mjesto u rezervi. Ja sam ga ovdje na aktualnom satu i pitao zbog toga jer on dolazi iz moje županije i nije me samo sram zbog toga što je napravio takav jedan loš čin nego dolazi iz moje županije, mi primorci nismo takvi. Nismo takvi, ne trebaju nam dva radna mjesta da bi mogli u ovom vremenu funkcionirati. Razumijete. I mene je to iznenadilo. Mene je to iznenadilo i zato sam ga pitao što ti je bilo da si to učinio. Jer znao si u tom trenutku da je Vlada ima Zakon o pravima o obvezama državnih dužnosnika gdje ti omogućava kao ministru da još imaš godinu dana plaću kada završiš mandat. Omogućila vam je i ova vaša Vlada da se vratite na mjesto odakle ste i došli u politiku ako ste imali nekakvo radno mjesto i to ste si omogućili. I onda mi je došlo u pitanje i onaj moralni dio, pa 360 tisuća ljudi je nezaposlenih, mnogi od njih traže prvi posao a ministar sebi traži dva i svima dijeli lekcije o moralu. On je za mene izgubio status pravednika među hrvatskim narodom, jer je on takav status sebi dao. Sjećate se? Pa svima je s visoka dijelio lekcije o moralu kako se treba ponašati državni dužnosnik. U tom trenutku kada to učiniš, odgovornost ti nalaže da se povučeš sa takve pozicije. Zašto? Jer više nemaš autoritet. Kojem ravnatelju on više smije nešto reći da je nešto krivo napravio kada je on prvi krivo nešto napravio. Kojem profesoru? Kojem rektoru? A ti si prvi nešto krivo napravio. Ali onda dolazimo do onoga što on priča. Samo jedna njegova izjava: "Da bih ja bio ministar moraju biti zadovoljena četiri preduvjeta: da to želim biti, da imam podršku obitelji, da imam podršku Zorana Milanovića i da imam podršku građana. Ni sekundu neću ostati ministar ako izostane jedan od ta četiri preduvjeta.". Druga: "Plaća učiteljima i nastavnicima se nije smanjila ni ove godine i neće se smanjivati ni ubuduće i nema za to nikakve tendencije. Ukoliko je potrebno smanjivati plaću učiteljima i nastavnicima ja više neću biti ministar.". Pa što on tamo radi onda? Pa sve plaće su smanjene. A imate 200 milijuna veći proračun nego 2011. godine. Shvaćate 200 milijuna više? Tada su se isplatile sve plaće u većem iznosu, sva prava, božićnica, regres i sve ostalo sa 200 milijuna manje. I to je jedina za mene mjerljiva istina. Sve ostalo su egzibicije i nekakva diferencijacija u bundes ligi, danas njoj svjedočimo jer ministar nije ovdje nego je u Rijeci. Zeleniku je poslao ovdje a on je otišao u Rijeku rješavati unutar stranačka pitanja ako je to kako piše u novinama. Ali to nije način kako se mora ponašati ministar. I zato sam rekao da je on s pravom prvi koji treba pred ovaj odbor da ga pitaju je li to istina. Jer ga je premijer pitao i on je rekao da je to u redu. Za njega je u redu takvo ponašanje, za neke druge kao što je neka bivša ministrica jedan mail je bio presudan da moral i etika te odnesu sa ministarskog mjesta. Znači da imamo prostor višestrukih kriterija. Ja neću ovdje govoriti sve ono što je on napravio u 2,5 godine od isušivanja močvare koja je postala još veća močvara, od sukoba sa Crkvom, od uvođenja famoznog zdravstvenog odgoja i onog četvrtog od podjele sportaša na podobne i nepodobne, one koji su osvojili zlato na svjetskom prvenstvu ili nekom samo zato što su u krivom sportu, od ukidanja odluka na ustavnom sudu, pa svaku odluku, gotovo svaku odluku ustavni sud ukine. Znači nema stručnosti. I onda ono najnovije što se pojavilo, gledam ovu djecu, ima jedan svira mandolinu, trudi se 6 godina, 7 godina da nauči to, da se trudi, ide u dvije škole, silan trud roditelja i onda oni potezom pera kažu pa ništa ne vrijedite, to što vi radite to ništa ne vrijedi jer su neki drugi onda krivi. I naravno da si došao u sukob sa svima i svi te nešto kritiziraju, svi ti dijele lekcije a onda i on s druge strane svima podijeli lekciju. To onda već postaje jedna razina koja se više ne može braniti po meni. I on ne može više biti vjerodostojan ministar. To je postalo teret za sve u sustavu znanosti i obrazovanja pa naniže do predškolskog odgoja. I zbog toga svjedočimo tom sustavu, kažem od vrha do dna u obliku kakav je danas. Ja zaista ne znam što da kažem svom djetetu ako je ovo što on kao zamjenik, što zamjenik ovdje govori na današnjim fakultetima. Samo su novci onda važni, profesori su korumpirani, a ja ne vjerujem da je to tako. I žao mi je da vodeći ljudi ministarstva nastupaju na taj način jer su se uveli, kao Vlada jedan temeljni princip nepovjerenja ne samo u ove obrazovne institucije nego u sve. Pa tko danas više vjeruje poreznoj upravi? Sudovi, DORH, svima. …/Govornik se ne razumije./… je u ovih dvije godine i pol srušeno. Hvala lijepo. Ma kolega vi ste vjerojatno u svom nadahnutom govoru malo više obratili na pažnju na ministre koji dolaze iz vaše županije, vjerojatno zato što ste vezani za svoju sredinu a zaboravili ste ministre koji su uspjeli ovakvim potezima doći i kao točka dnevnog reda Povjerenstva za sukob interesa. Naime, nije kolega samo znanost imuna na neetičke poteze ministara. Imali smo mi toga u kulturi. Lijepo u vlastitom časopisu kojeg si suvlasnik dodijeliš 600 tisuća od Ministarstva kulture, je li tako, završiš lijepo na Povjerenstvu za sukob interesa, ono te kazni s 15 000 kuna na rate. Pa čovjek bi po toj logici skoro svaki dan bio u sukobu interesa. I onda još slijedi objašnjenje nitko se nije materijalno okoristio. To je jako nelogično. Ako ti imaš dionice nečega, za to si dao državne novce svojom odlukom, onda si kao dioničar itekako imao koristi. I tko kaže da nije imao direktnu financijsku korist to možda nitko nije dobio honorar, ali je činjenica da je određena korist ostvarena u poduzeću gdje ti imaš dionice, si mali dioničar. Kolega, zato mi je čudno možda da ste vi toliko inzistirali, vi ste zaboravili potpuno slučaj ministra poljoprivrede, još jednog od plejade uspješnih ministara koji je isto tako završio na povjerenstvu vezano za svoju poljoprivrednu apoteku itd., itd. Ako bi imali recimo hipotetički rečeno jedno malo šire etičko povjerenstvo pa to bi de facto pola Vlade moralo biti predmet rasprave tog povjerenstva. Ja sam siguran i na temelju ovog što ste vi rekli, ako ministar Jovanović ovako nastavi da će on biti sljedeći u nizu za raspravu na tom povjerenstvu za sukob Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Mesić, ne znam ja hoće li on biti jer gledajte, mi smo u našoj županiji, ja sam iz Primorsko-goranske županije i mi smo kad se formirala vlast imali smo tri ministra tri ministra iz te županije. Prvi je najbrže otišao, drugog su smijenili i sad je ostao ovaj za kojeg ja smatram da više nema moralnog autoriteta da vodi to ministarstvo s obzirom na čin s kojim je izgubio kažem onaj njegov status pravednika među hrvatskim narodom. To je moje mišljenje. I sada se moramo baviti sa ovim odlukama koje nam on predlaže i opet postavimo ono odlično pitanje, svi smo ga postavili, koji su kriteriji. Ako je postao ministar zato što je SDP možda u toj županiji ili toj izbornoj jedinici dobio najviše, koji je sada kriterij ovdje da su to baš ovi ljudi. Zamjenik ministra on nešto tamo tipka po svom mobitelu, njega uopće previše ni ne interesira.

ima jedna pjesma Dragutina Tadijanovića čini mi se ako se ne varam koja se zove Da sam ja učiteljica, a da sam ja u tom smislu predsjednik Vlade nikada ne bih postavio doktora medicine za ministra znanosti, obrazovanja i sporta niti bih ja kao liječnik primio to ministarsko mjesto jer se ne razumijem dovoljno u to niti bih imao hrabrosti i poštenja to mjesto primiti u resor svoj. Kako da se ja kao liječnik, kao kirurg ili neke druge specijalnosti, s tim bakćem kad nisam stručan. Evo gospodina Flege koji je u visokom obrazovanju 30-40 godina, ima još kadrova SDP-a ali ne bih o tom njihovom kadroviranju. Naime, kada govorimo o ovoj listi onda je ona na tragu onoga što je jedna vijećnica zagrebačke skupštine rekla kada su se dodjeljivala sredstva za udruge, civilne udruge pa je nešto malo novčića dobila i udruga "U ime obitelji. Rekla je zašto njima kada je to konzervativna udruga. takvog polazišta polazi i ministar kada ovakvim svojim diskrecijskim pravom bira članove ovoga odbora. želja biti ministar, dobro to je sve subjektivno, no ono što nije subjektivno to je oglas u "Glasu Slavonije" kao kada postoje oglasi u "Glasu Istre", a traže nastavnike u Slavonskom Brodu. Pa da se ne bi vidjelo taj oglas u samim novinama lokalnim onda u "Glasu Istre" objave oglase kada je to potrebno. To je vrlo zanimljiva pojavnost kod nas uopće u Hrvatskoj. Osim toga, ovi oprosti što se traže za kočije pa za ovo, talasoterapiju itd., pa vidite jučer je gospodin Jovanović tražio oprost za zapošljavanje u SOA-i. Prvo je rekao da nema uopće zapošljavanja u njegovom mandatu, a sad je jučer tražio oprost jer je zaposlen 41 djelatnik

ja ću bit bilo čega ministar i nakon tri mjeseca je bilo odlazim iz prvog kojeg sam dobio. Ovi su drugi nešto bili uporniji, međutim desile su se nezgodne stvari. I sada dolazimo do onog diskrecijskog prava. Pitali ste koje je to diskrecijsko pravo. Očito da nekima je dozvoljeno puno više nego nekim drugima u Hrvatskoj danas i tu su ta diskrecijska prava. Jer sjetite se Zakona o visokoškolskom obrazovanju i znanosti, onog famoznog amandmana kojeg smo ovdje usvojili i doveli cijeli zakon u pitanje. Ja ne znam kako to funkcionira taj zakon. Nešto predlaže saborski odbor, a nešto Vlada, u istom zakonu. Ne znam hoćemo li to ispraviti. Teško. Znači neki su prosudili da imaju diskrecijsko pravo nametnuti recimo sveučilišnoj zajednici nešto, onda oni sa druge strane preko saborskog zastupnika odrade pa i uspiju čak izglasati jedan amandman. Sjećate se kako je ministar ovdje, nije znao šta će i mi danas imamo takav zakon i samo se čudimo što nam se u sustavu događa. Ne događa se ništa dobro, nažalost ne idemo na bolje. Tako da ne vjerujem da će ni ovo povjerenstvo, oni neće imati snage njega nešto pitat. A šta ću reći djetetu ne znam, možda je bolje imat novaca danas nego znanja, ako je baš ovako kako zamjenik ministra govori. Posljednja replika, poštovana Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Borić, fiksacija na pojedini predmet, na pojedinu osobu, na pojedinu temu i onda iznošenje kategoričkih sudova o tome na što čovjek ima fiksaciju rezultirao je time da ono što o tome govori uglavnom potpuno netočno jer ga zaslijepi vlastita fiksacija. To je prvo. Drugo, kada se o nečemu nešto govori posebno o tome iznose kategorički sudovi onda je poželjno da se o temi o kojoj se govori ipak nešto zna. I vi ste stvarno svašta rekli da ne upotrijebim malo gore riječi i goru kategorizaciju onoga što ste rekli ali samo kao primjer potpunog nepoznavanja sustava i potpune nekonzistentnosti onoga što ste rekli jedna stvar. Rekli ste kao kritiku primjer evo ministar svemu ukida Ustavni sud. Tada ste zaboravili reći da između ostalih jedna od odluka koju nije ukinuo Ustavni sud jer je prestao važiti je i odluka o upitu u srednje škole. Odmah iza toga govorite kako je problem zašto dijete koje je išlo u Glazbenu školu nema dodatni bod. Znate zašto je nema? Zbog odluke Ustavnog suda, jer da je ima srušio bi je Ustavni sud. Nemojte se petljati u nešto o čemu ne znate dovoljno. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo na vašim ovim psihološkim analizama. Ja se mogu fiksirati, ne moram se fiksirati jer i naš ministar se nekad fiksira pa krivo. Recimo on se fiksirao na jednog djelatnika u nogometu, pa se nije dobro fiksirao, a podredio mu je svašta, tj. cjelokupni rad mu je podredio da ga pokuša na neki način riješiti. I toliko se fiksirao da je čak i jednu parnicu na sudu izgubio s njime ako sam ja to dobro. Znači to nije dobro. Ja to prihvaćam, ali nisam se ja fiksirao na Jovanovića jer on mene previše ne može oduševiti u ničemu. Razumijete? Jer čovjek kad čini štetu nemoguće ga je ne primijetiti, a on svojim djelovanjem kao čelni čovjek ministarstva ne čini ništa dobro, čak štetu. I zbog toga ima sa druge strane ne više samo djecu ili roditelje ili profesore raznih razina, nego mu se stvorio jedan svojevrsni pokret otpora. Upravo to. I to više nije moguće iskontrolirati sa njegove razine. I zato je najbolje rješenje koje mi predlažemo da on jednostavno ode i da dođe netko drugi. Pa možda i vi da dođete za ministricu, eto iako niste dugo ni vi pokušali opstati u tom sustavu. Vidjeli ste da to nije baš lako. Ali evo, Ali evo, vjerujem da biste puno više napravili nego sadašnji ministar. Eto zbog toga mislim da bi bilo najbolje da ministar jednostavno svih nas riješi tih problema i sam da ostavku jer on moralnog autoriteta više nema s obzirom na čin koji je povukao, a nije trebao, jer mu nije ni trebalo. Hvala lijepo. Privodimo raspravu kraju. Završno obraćanje zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i športa poštovanog Saše Zelenike. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Pa dosta smo pričali o mnogim stvarima, možda najmanje o Odboru za etiku ali pa idemo onda malo o tim nekim stvarima, onda ćemo se vratiti i na Odbor za etiku koji je evo ni kriv ni dužan bio predmet rasprave koja nema puno veze s time. Dakle, što se tiče ankete kako ste vi nazvali. To nije bila anketa. To je bio europski projekt gdje su znanstvenici znanstvenim metodama ispitivali pojavnosti nečasnih radnji u akademskoj zajednici. Znači, sami znanstvenici su radili znanstvenim metodama ispitivanje što se i kako kao nečasne, neetične radnje pojavljuje u akademskoj zajednici financiran od strane EU. I rezultate koje smo dobili su takvi kakvi jesu. Oni su loši to si moramo priznati, a Odbor za etiku i drugi instrumenti su način da se to ispravi. Znači, cilj nije dapače kriminalizirati akademsku zajednicu, ali je evidentno da određeni problemi postoje. Ako čovjek koji je prepisao dio svoga rada sjedi u vrhu neke stranke ili ako čovjek koji je optužen za to javno izjavi u Zadru da mirno spava zato jer živi u nečasnom društvu, onda svi u ovom društvu imamo problem, strukturni problem.

ako nastavite./… … je kad su ga uhvatili da je prepisivao je jednostavno rekao da je miran jer da živi u nečasnom društvu. Ja nemam pojma tko je taj čovjek. Prvi put sam tada pročitao nešto o njemu u novinama. Ne znam ni u kojoj stranci, ni kakav je, ni šta je. Znam jednostavno kažem, mislim da je to izjavio i ostao je uredno na svom radnom mjestu. I kažem, ali imamo strukturni problem. Ali upravo zato da ne bi imali takve probleme moramo se početi suočavati sa njima. Znači nije cilj, cilj nije kriminalizirati, nego je cilj reći o.k. Čujte imamo jedan posto ljudi zbog kojih ispaštamo svi mi, svi smo stigmatizirani zato jer jedan posto ljudi radi nešto što se ne smije raditi. Znači jednostavno kažem moramo se suočiti sa tih jedan posto i riješiti to zbog onih 99% koji izuzetno časno rade jako strašno važan posao za sve nas. Step by step. Riječko sveučilište je spominjano. Javni poziv je išao za prijavu projekata koji su tada bili zainteresirani da apliciraju na IPA sredstva 2008. godine. Cijela procedura pripreme tih projekata je bila gotova do 2010. godine. Od par stotina projekata koji su se javili neki su ušli na užu listu. Dva su se koliko toliko spremila. Jedan će sad ići ubrzo. To je dječja bolnica Srebrnjak. Drugi koji se spremio u tom periodu od 2009. kad se počelo raditi do 2011. kad su ti kad je taj projekt proglašen spremnim za korištenje europskih sredstava je Sveučilište u Rijeci. Znači, sve se to odvijalo za vrijeme ministra Fuchsa. Sve što ima veze sa projektom Sveučilišta u Rijeci osim sad financiranja jer nije znalo kad ćemo ući u EU, da li ćemo imati dovoljnu alokaciju iz IPA-e ili tek iz strukturnih fondova se dogodilo za vrijeme ministra Fuchsa, sve. ne razumije./… Nije, ne, dapače da je bio netko drugi, treći, peti, sedmi ministar isto bi to napravio jer je odrađen posao i projekt je spreman. Sad imamo indikativnu listu gdje je velika većina projekata iz Zagreba, kako i treba biti, jer je Zagreb središte i najjače središte u znanosti u Hrvatskoj. Tada je Sveučilište u Rijeci dobilo doista konzultanta za pomoć u pripremi projekta od 2700 eura. Sada FER, primjera radi ali kažem bez ikakvih primisli, koristi tehničku pomoć za pripremu svog projekta od 3 milijuna eura, tisuću puta više. Zašto je to problem? Naravno da nam je svima cilj da pripremimo projekte i da povučemo što više novaca iz europskih fondova po jasnim kriterijima EU. Znači, i jedan i drugi i peti projekt su prošlo najstrožu moguću recenziju po pravilima EU. Tada Rijeka, danas FER i ne znam tko drugi, treći, peti. Projekti su spominjani. Od 2007. su se navlačili projekti koji su trebali trajati 3 godine, 2007., 2008., 2009. Trebali su završiti krajem 2009. godine. Zatekli smo ih i još uvijek su trajali ti isti projekti koji su ugovorom sklopljeni na tri godine, trajali su sedam godina. Novce za projekte smo propustili jednu trećinu, a ta trećina je veća nego što je ikad bila, uspjeli smo osloboditi dovoljna sredstva, trećinu smo prepustili samim institucijama. 50 milijuna kuna same institucije imaju na raspolaganju i autonomno raspolažu, samo mora ići namjenski za znanstvenu djelatnost. Nitko ne uvjetuje kako će trošiti osim da je to namjenski. I sama sveučilišta, odnosno instituti to koriste. Ostale dvije trećine, 100 milijuna kuna godišnje, govorim o godišnjim iznosima, smo prepustili Hrvatskoj zakladi za znanost. Znači, ne možemo na nikakav način utjecati na to kako se dijele, kome se dijele, da li se dijele. Hrvatska zaklada za znanost podsjećam vas ima upravni odbor koji je izabran ovdje u Hrvatskom saboru i kojem Hrvatskom saboru podnosi izvješće. Sad imate na dnevnom redu vjerojatno sljedeći ili onaj tjedan iza ćete o tome raspravljati, Izvješće za 2012. i Strateški plan 2014-2018. Znači, to su znanstvenici koji u ime znanstvene zajednice upravljaju sredstvima namijenjenim znanosti. Nikakvog utjecaja tu ministar ni ministarstvo nema, nikakvo. Osim naravno u planiranom proračunu. Ali opet vi izglasate proračun. Mi ga predložimo, da i trudimo se da taj dio za znanstvenu djelatnost bude što veći jer smo svjesni da je znanost važna za razvoj ove države. I tih 150 milijuna je više nego što je bilo u …/Govornik Uz europska sredstva doista smo u odnosu na planirano budžetirano prošle godine povukli 115% planiranih sredstava iz europskih fondova Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, preko 300 milijuna kuna. I to je ta vaša razlika od 200 milijuna kuna. To su službeni dokumenti Vlade, javno dostupni, 115% sredstava koje smo planirali. Vukli Vukli smo više jer su druga tijela povlačila manje. Tu se može realocirati u okviru istog operativnog programa. Znači, netko je povukao manje, mi smo imali spremne projekte i povukli smo više. Novaci, upravo traje natječaj za 250 mjesta doktoranata na hrvatskim znanstvenim organizacijama, upravo traje do 13.06. je otvoren opet natječaj preko Hrvatske zaklade za znanost. znanost. Znanstvenici, potpuno neovisno recenzirati prijave i izabrati mlade ljude koji će dobiti radna mjesta na hrvatskim sveučilištima odnosno visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima, 250 mjesta.

Što se tiče onda da se vratimo i na Odbor za etiku, s njim smo negdje i krenuli. Netko je spominjao da nema pravnika. Sukladno zakonu odbor ima tajnika pravne struke iz redova zaposlenika Agencije za znanost i visoko obrazovanje koji operativno vodi rad odbora. Ako naravno stvari dođu do razine neetičnosti da je to pravno utuživo onda postoje sudovi. Nema veze sa Odborom za etiku. Kriteriji, 40 vrlo relevantnih vrsnih ljudi je prijavljeno kao kandidati za Odbor za etiku. Kriterij naravno su znanstvena vrsnoća, područje znanosti uravnoteženo koliko je moguće, naravno nisu ni prijave bile uravnotežene pa je teško to sve izvagati. Regionalna zastupljenost koliko toliko opet ovisno o prijavama, spolna itd. teško je, kažem opet naravno da ima vrlo kvalitetnih ljudi koji bi isto tako zaslužili da budu u tom odboru odnosno da budu predloženi, a na kraju ćete opet vi svojim glasom odlučiti tko će biti unutra. Pa redom dakle, prof. Vilibić iz Splita, znanstveni savjetnik, 69 znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom, citiran 650 puta, recenzent radova za ugledne časopise između kojih i "NATURE", bogata međunarodna suradnja, nacionalni međunarodni projekti, član Znanstvenog vijeća za prirodno znanstvena istraživanja HAZU. Doktorica Macan Institut za medicinska istraživanja medicinu rada, znanstveni savjetnik, specijalist medicine rada, usavršavanje u zemlji i inozemstvu. Neko je spominjao da samo kolega Baloban se bavi etičnošću kolega. Kolegica Macan je članica Etičkog povjerenstva instituta za medicinska istraživanja medicine rada te suautor etičkog kodeksa tog instituta. Akademik Silobrčić, ako ga imalo poznajete znate da je to čovjek koji misli svojom glavom i sigurno nikoga ni ne podržava, ni ne napada zato jer nije uvjeren da ima argumente taj za koga se založi. Kolegu Silobrčića je predložila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Redoviti je član HAZU. Usavršavao se u SAD. Bio direktor Imunološkog zavoda. Radio na imunološkom zavodu te medicinskom fakultetu Institutu Ruđer Bošković. Bio predsjednik društva imunologa. Glavni urednik časopisa Periodicum Biologorum. Član mnogih znanstvenih i stručnih tijela. Bio je član izvršnog odbora Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, valjda je i to nekakva referenca u ovom. Te predsjednik programskog vijeća HRT-a. Doktorica Doktorica Andreja Brajša-Žganec, znanstveni savjetnik, nastavnik i redoviti profesor na više sastavnica u Sveučilištu u Zagrebu. Dva međunarodna projekte, pet knjiga, pedeset Članica znanstvenih i stručnih udruga. Bila je predsjednica Etičkog odbora Hrvatske psihološke komore. A sada je članica suda časti te komore. Sudjeluje u stalnom Odboru za etiku European Federation of Psychologists Associations. Profesorica Kersan-Škabić sa Sveučilišta u Puli, opet regionalna zastupljenost. Redoviti profesor, suautorica pedeset znanstvenih radova. Bila prodekanica, usavršavala se u zemlji i inozemstvu. Radila na nacionalnim međunarodnim projektima.

Profesor Baloban, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katoličko-bogoslovnom fakultetu. Predaje na Katoličkom-bogoslovnom u Zagrebu. Tri mandata bio dekan. Bio član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Ljiljana Kolešnik Institut za povijest umjetnosti. Voditeljica i suradnica na brojnim nacionalnim međunarodnim projektima. Aktivna u nastavi. Autorica brojnih renomiranih radova. I na kraju kolega Enes Midžić sa Sveučilišta u Zagrebu. Umjetničko područje, redoviti profesor u trajnom zvanju. Bio dekan, profekan, pročelnik više odsjeka Akademije dramskih umjetnosti, tadašnje. Prorektor sveučilišta. dobitnik nacionalnih odličja, te nacionalnih inozemnih priznanja. Autor znanstvenih i stručnih radova, knjiga, udžbenika, filmova itd.

Tako da kažem, itekako se vodilo računa o kvaliteti svakog kandidata. Kažem, to naravno ne govori da među ostalih 31 nema također izvanrednih ljudi, ali jednostavno morate predložiti neke za koje, po opet kriterijima i znanstvene kvalitete, i koliko toliko regionalne raspodjele i po područjima znanosti itd. da nađete najmanje loše ili najbolje moguće rješenje. I to je jedina istina. Tako da kažem, još jedanput stvarno bez ikakve primisli, niti kažem stvarno, na kraju balade kažem opet vi ćete glasati, vi ćete odlučit ko će uči u taj odbor. Tako da vas stvarno molim, da kažem s obzirom na kvalitetu kandidata, da podržite ovaj prijedlog. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sad slijede replike. Prvo poštovani Jasen Mesić. Poštovani kolega, ja dobro znam tko je Enese Midžić, ja sam ga stavio za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog …/Govornik se ne razumije./… znam njegove kvalitete. Poanta je u tome da nam objasnite zašto ovih 9, a zašto ne 31. Ja znam da nije lako ovdje povući kriterije, to sam i rekao, a to nam niste rekli. A činjenica je da je to na kraju doneseno diskrecijskom odlukom ministra. I činjenica je da će na kraju to Sabor izglasat jer ima većinu kakvu ima. Kad govorite o tome ko u kakvom društvu sjedi, pa pola ministara s kojima je, s kojima vi sjedite pa i na sjednicama Vlade je završilo na Povjerenstvu za sukob interesa. U vrijeme ove besparice u kulturi neko sam sebi da svom časopisu 600 tisuća kuna i idemo dalje, nikome ništa, idemo dalje, dobije 15 tisuća kuna kazne. I vama, jel to nešto s čime treba sjediti? Ovaj postupak traje koji ste spomenuli i sigurno će biti iz toga reperkusija, ako nečega ima. Na kraju krajeva to je na Upravnom sudu. Ali onda mora odgovarati i onaj predsjednik one komisije koji je to potvrdio, ako je nečega bilo. Ako je bila komisija koja je to pustila, koja jedanput kaže jedno, a drugi put drugo onda je to itekako tema za etičnost, za Odbora za etiku u znanosti. I oni su prije svega onda odgovorni. Kad date sredstva za program a jednu trećinu institucijama, drugi dio Zakladi za znanost, a prije toga imenujete ravnatelja institucija i imenujete većinom glasova Zakladu za znanost onda to baš nije do kraja, i kažete još da nemate utjecaj kako su ti bili programi dijeljeni, ali opet se tu postavlja pitanje kriterija po kojima su oni dijelili, čut ćemo njihovo izvješće. Zato kažem da će to biti itekako interesantno.

Istina je da i sada imamo u sustavu 2000 novaka, ali da odjedanput u mjesec dana se raspiše natječaj i to potpuno, u redu. Natječaj za 250 mjesta i da je to potpuno prepušteno neovisnom tijelu koje je sastavljeno od samih znanstvenika, znači nema opet nikakvog utjecaja ministarstva je stvarno … za našu akademsku zajednicu. Opet, poanta je da sve što smo god mogli, od knjiga, časopisa, skupova, svugdje gdje se trebaju uvažavati kriteriji znanstvenosti pri dodjeli javnih sredstava, svugdje imamo neovisna povjerenstva, svugdje, barem neovisna povjerenstva. A tamo gdje je najosjetljivije, gdje je najviše novaca i novci koji onda utječu i što ste i vi sami ispravno rekli, i na karijere, radne odnose, itd., to su potpuno neovisna tijela, tijela koja odgovaraju Saboru. Znači, Hrvatski, opet, upravni odbor, vi ste ga izabrali i oni vama svake godine podnose izvješće. Sabor ga je izabrao. Ali mi smo mu dali instrumente. Znači, u proteklih 8 godina prije ukupno je Hrvatska zaklada za znanost dobila 2 milijuna i 800 tisuća kuna. Sad imaju na računu preko 80 milijuna, od kojih će 50 sada podijeliti za ovu prvu godinu ovih projekata koji su sada evaluirani i tih 250 mjesta doktoranata, a odmah sad 6., 7. mjesec ide novi natječaj za novu tranšu od otprilike 250 projekata. lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, znate što je najveća tragedija? Kad netko kaže da je došao po struci, po nečemu i onda se za ovom govornicom počne nabacivati jeftinim političkim forama. To ste vi upravo napravili i nije mi jasno zbog čega jer rasprava uopće nije išla u tom smjeru. Međutim, vrlo je interesantno da vi kao znanstvenik, akademski građanin bi barem trebali imati nekakve kriterije. nemojte reći da je slučajno jedna institucija dobila novce, pa je kao slučajno raspisala natječaj, ne u novinama koje su čitave na tom području … pa čak nije ni blizu, to je par stotina kilometara udaljeno i onda kao slučajno se ministar koji još ima mandata dvije godine javio na taj natječaj i dobio posao. I da to nije izašlo van, nikome ništa. I onda se idu držati moralne lekcije, kome i temeljem koga. Pa ima ona Biblijska, neka baci kamen prvo onaj koji je nevin, koji nije grešnik. tome, vi kad govorite o nečemu, kriteriji, ako nešto birate, odabirete, morate si staviti nekakve kriterije. Nismo željeli raspravljati praktički … od ovih kandidata, naprosto ne bi bilo korektno i pošteno zbog tih ljudi, svi su to stručnjaci u svom području i ne bi bilo naprosto korektno, bez obzira da li se slažete s nekim ili ne slažete, na osobnoj razini raspravljati. Treća stvar, povući 115% sredstava, to je nemoguće. Možete povući 100% sredstava. Ako vam je netko odobrio više sredstava, onda ste opet u granicama 100%, ne možete nikako biti 115. Možete klimati glavom koliko god hoćete, financije imaju svoja pravila, onda onaj koji vam je dao ta sredstva je pogriješio jer ne može vam dati više, nego što je po nekom financijskom planu predvidio, on je morao napraviti rebalans tog financijskog plana i vama … više sredstava, a onda opet to nije 115, nego 100%.Dakle, 100%.Dakle, niz stvari koje naprosto nisu dobre, ali kažem, najveća tragedija vašeg ministarstva je što imate različite kriterije i različite poglede… **Stazić, Nenad Dakle, opet, kriteriji su jednaki za sve. U tome i jest očito problem, znači nema nikakve, nikad, nikoga, ni jedan predmet koji je došao do mene na stol nije prošao, a da kriteriji nisu bili jednaki za sve, ni jedan. Radna mjesta na sveučilištima koja jesu autonomna do odluke Vlade s kraja prošle godine kada je ograničeno zapošljavanje su raspisivala sama sveučilišta, nisu nas morali ništa pitati, uopće. Čak niti, a što je ogroman problem, što znate i vi za vrijeme ministra Primorca, probijaju proračun, probijali su stalno proračun već desetak godina, visoka učilišta zbog upravo kadrovskih politika i rasta mase za plaće. I s tim problemom ste se i vi suočavali kao ministar financija. Radno mjesto je u Osijeku, nisam se htio namjerno na to referirati, ali opet, autonomno ga je raspisalo to sveučilište po svim zakonskim, pozitivnim zakonskim propisima. Na isti način, ali mnogo … ako hoćemo se baš pozivati i prozivati su birani kolega Jura Radić, kolega Branko Jerem, a ministar Primorac je u svom mandatu od višega asistenta postao redoviti profesor, četiri stepenice. Četiri stepenice je prošao u svom mandatu. Uz živući, radeći Odbor za etiku. 115%, opet. Europska sredstva imaju, drugačije su strukturirana, znači strukturirane su strukturirane su prema operativnim programima, znači razne komponente operativnog programa moraju ostati unutar 100%, naravno, ali ako neka povuče manje, a druga ima spremne projekte, može povlačiti više. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Zelenika, po vašim kriterijima koje ste primijenili za izbor članova ovog odbora, ja bih da sam ministar izabrao 9 drugih u onih 31. Jel se slažemo? Ne. Dobro. Ja bih izabrao 9 drugih. Isto bi važili kriteriji. Postavio sam vam pitanje, kako sa 200 milijuna više u proračunu nego 2011. možemo manje? Znači, manje plaće, svi dodaci, regresi, itd., da ne nabrajam po stoti put. Možete nam to objasniti, što ste to i na što trošimo taj višak novaca u odnosu na 2011. kad se vidi kolike su same uštede bile na tim stavkama? Ja ne znam da li vama normalno, znači kada ste nas već počeli ovdje podučavati etici i moralu itd. govoriti o častima i ne častima. Jeli vama kao zamjeniku taj postupak ministra normalan, znači još jedno radno mjesto koje obavlja? Jer ja nisam dobio pisani odgovor ministra, na aktualnom satu sam ga postavio, a on mi je obećao da će mi pisano odgovoriti jer mi nije rekao a zašto si onda odustao kada je sve o.k. znači zašto si odustao kada je sve bilo uredu. Normalno bi trebalo onda nastaviti to i nema ničeg, sve o.k. ali ministar je odustao od tog radnog mjesta koje je bilo zamrznuto, pa da nam vi to objasnite. Evo, da mi to koji smo u nekom lošem društvu shvatimo od vas koji ste u Bundesligi, pa da to je Bundesliga. Mi smo neka županijska tamo ili Bog zna koja. Mi smo radnici za rudnike, a vi ste Bundesliga pa nam objasnite kako to? Jeli to vama normalno pa da vi kažete e meni je normalno da moj ministar u mandatu može dobiti još jedno radno mjesto, ja bi to volio čuti od vas. Jer on je jedini koji se uspio pohvaliti na polovici mandata, jedini je napravio prezentaciju od sat vremena koju nitko nije htio gledati jer nikakvih uspjeha tamo gospodo nema. Dakle opet, sredstva su ministarstva otprilike jednaka već negdje od 2008.ili devete ukupan proračun ministarstva. Ono što jest problematično je da je masa za plaće rasla prosječno po relativnoj stopi rasta od 5% godišnje, što je trend koji je neodrživ jer imate sve manje sredstava za sve aktivnosti ministarstva, sve programe ministarstva. Sredstva jesu veća ove godine zahvaljujući europskim sredstvima, znači kroz europske fondove povlačimo sredstva kojima ćemo graditi znanstvenu infrastrukturu, škole, vrtiće itd. Učiteljima su plaće, dakle opet ukinuta je Uredba 3579 koja nije imala pravnu osnovu od 2004.godine, znači 8 godina je opet bila konzumirana nelegalno. Umjesto toga učiteljima je dano povećanje plaće tada kada je ta uredba ukinuta, a sada kada je svim javnim i državnim službenicima u državi Zakonom o uskrati uskraćen dodatak 4,80 onda je učiteljima početnicima svima narasla plaća 3,5%, mentorima 6% i savjetnicima 8%. 85% djelatnika u sustavu ima veću plaću nego što je imalo prije 85%. Dakle to je istina. Ono što je sa ostalim sredstvima napravljeno, dakle opet osiguran je prijevoz za sve učenike srednjih škola. Danas je broj stipendija na visokim učilištima duplo veći nego prije 2,5 godine, znači broj duplo veći i iznos je duplo veći nego što je bio onda. Znači bio je od 500 do 800 kuna pojedina stipendija mjesečno, sada je 1.200 ima ih duplo više nego što ih je bilo. Za znanstvene projekte ide više nego što je išlo. Tako da na ona ključna mjesta se djelovalo i pomaci su vidljivi. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Posljednja replika poštovana Sunčana Glavak. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić da ja zamolim pisani odgovor, da. Dakle gospodine Zelenika, nisam se uključivala ranije u raspravu međutim malo me iznenadila vaša razina obraćanja, prije svega vi ovdje govorite u ime Vlade u ime predlagatelja, mi smo zastupnici koji smo izabrani i možemo se koristiti našim alatima u obrani naših stavova i propitkivati sve što nam nije jasno. Stoga nam ne morate docirati, dovoljno smo pismeni da nešto pročitamo, ali bi bilo lijepo da nam odgovorite na naša pitanja. Na mnoge upite nismo dobili odgovore. Kažete da ste unaprijedili politiku obrazovanja, da ću se povećala sredstva, pa ću vas samo podsjetiti da godine koje ste spominjali, u tim godinama Hrvatska nije bila članica EU i neki se projekti jednostavno nisu mogli realizirati i neka se sredstva nisu nisu na taj način mogla povući. Dakle govorimo onako kako jest. Zanima me ako je u sustavu obrazovanja i visokog školstva napredovalo, zašto onda ima toliko nezadovoljnih pa bi se onda možda trebali pozabaviti tim pitanjima, a ne da ste utrošili 20 minuta na obranu tema koje nisu meritum ili koje se ne odnose na ovu točku o kojoj raspravljamo. Vi ne morate biti odvjetnik ja sam sigurna vašeg nadređenog u ministarstvu, a malo ste povišeno eto prema nama nastupili, ne morate se na takav način ponašati prema zastupnicima. Mi smo ovdje da pitamo, a vi ste tu da nama odgovorite. Pa bi onda voljela da mi odgovorite, znate li koliko u ovom trenutku iznosi ova povećana plaća jednog učitelja početnika? Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Ovo nije aktualno prijepodne, vi replicirate, zamjenik ministra odgovara na repliku, može odgovarati, ne mora odgovara, a na aktualnom prijepodnevu se odgovara na pitanja. Odgovor na repliku. Izvolite zamjeniče. Sada će na repliku odgovoriti zamjenik ministra jel sam njemu dao riječ. Ja se ispričavam ako ste iz bilo kojeg razloga stekli dojam da vam dociram, stvarno mi to nije bila namjera. Jednostavno sam na vaša pitanja i na teme koje su otvorene kroz raspravu pokušao odgovoriti bez ikakve namjere kažem da da imam bilo kakav ofenzivan stav. Dapače, kažem tu jesmo upravo da bi raspravili o tim temama. Da, doista kažem sredstva nam nisu bila raspoloživa do prije godinu dana i doista ta razlika koja sada postoji u proračunu, povećanje proračuna je zbog europskih sredstava i to sam 3 ili 4 puta istaknuo. Znači bez tih sredstava otprilike proračun što se tiče nacionalnih sredstava konstantan od 2008.što opet uzimat ću u obzir da od tada nam BDP pada i da nam je pao, znači 2008. je bila zadnja predkrizna godina, da nam je negdje 12% pao i govori da relativno u odnosu na BDP je u principu rastao. One cifre koje sam spomenuo se odnose na sredstava iz, na nacionalna sredstva, sredstva iz državnog proračuna nacionalnih komponenata. Dakle i prijevoz i projekti i stipendije i studenska prehrana i mnoge druge stvari, znači upravo su nađena u dijelu državnog proračuna iz nacionalnih sredstava. Plaća učitelja početnika dakle narasla je 3,5% kažem i sada je negdje na razini opet ovisno od mjesta gdje čovjek živi i koliko ima djece i od oko 5700 kuna kažem neto ovisno o prirezima i drugim okolnostima. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Glasati ćemo kada se steknu uvjeti. Kolega Šuker imate riječ. .../Upadica: Molim?/… Ajde recite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Dakle gospodine predsjedniče, nitko vama ne brani vaše opservacije na neku stvar ali ne možete kršiti elementarno pravo zastupnika.

Zaključio sam raspravu. Prema tome, glasati ćemo kada se steknu uvjeti a sada prekidam sjednicu. Sutra nastavljamo u 9,30 i to Godišnjim izvješćem o obrani za 2013. godinu. Zahvaljujem.